Продължаваме с приемането на второ четене на

Няма. Преминаваме към гласуване. Режим на гласуване за предложението на Комисията за § 60 във връзка с чл. 495. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 61. „§ 61. В чл. 498 се създава ал. 3: „(3) Ал. 2 се прилага и спрямо лицата, вписали договори за наеми и аренда след първата ипотека, както и всички

Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Приветстваме идеята и концепцията за провеждане на електронни търгове, но в Комисията стана ясно, че такава система не е изградена, тоест текстовете, които приемаме, са на сляпо и бихме искали първо да видим тази система – как ще бъде създадена, как ще функционира и тогава да го подкрепим. Поради тези причини на този етап ще се въздържим. Благодаря, господин Божанков. Реплики към изказването? Господин Кирилов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моята реплика във връзка с изказването на колегата Божанков текстът, приемаме законовата регламентация на електронните публични търгове. В Преходните и заключителни правила предвиждаме задължения за Министерство на правосъдието да стори две неща сме дали два срока. В рамките до 12 месеца да издаде наредба за прилагане на тези правила, а до 18 месеца да бъде стартирана и функционираща такава електронна електронна система за публични търгове. И, общо взето, смятаме, че това е правилната процедура. Имах разговори в понеделник с министъра на правосъдието. Тя казва, че включва тази част в Проект

личният ми опит беше с една електронна система в управлението на отпадъците, която предизвика много полемики сред професионалната общност и всъщност се оказа, че нормативната уредба урежда нещо, но то не функционира

Предложение на народния представител Христиан Митев за създаване на § 59а. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 63: „§ 63. Създава се чл. 507а: „Запор на сметка Чл. 507а. (1) Запор на банкова сметка на длъжника се налага до размера на дълга по изпълнителното дело. (2) Когато съдебният изпълнител е допуснал явна несъразмерност по смисъла на чл. 442а, той носи отговорност по чл. 441.“ Благодаря, госпожо Александрова. Има ли изказвания по тази точка? Няма. Преминаваме към гласуване на новия § 63 така, както е предложен от Комисията.

По § 60 има предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепа по принцип текста на вносителя за т. 1 Вариант 1 и Вариант 2.

т. 1, думата „тридневен“ се заменя с „едноседмичен“ и се създава т. 4. „4. превежда ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита сметката, както и размерът на сумата.“

поискал изпълнение върху ценните книжа, да подаде молба по чл. 560 за тяхното обезсилване. При постановяване на решение за обезсилване на ценните книжа, съдебният изпълнител извършва продан по реда на ал. 4 въз основа на съдебното решение за обезсилване. В случай, че длъжникът по реда на чл. 564, ал. 1 депозира ценните книжа в съда или в банка, съдът прекратява производството по обезсилване и разпорежда ценните книжа да се предадат на съдебния изпълнител. В случай, че молбата за обезсилване бъде оспорена от трето лице, което заявява самостоятелни права върху ценните книжа, се прилага редът по чл. 564, ал.2.” 2. В ал. 2 се създават изречения четвърто, пето и шесто: „Ако съдебният изпълнител не може да открие наличните поименни акции или облигации и същите не бъдат предадени доброволно от длъжника съгласно ал. 1, съдебният изпълнител нарежда на дружеството

чл. 93, ал. 1, т. 3 и овластява взискателя да подаде молба по чл. 560. Редът за обезсилване на ценни книжа в този случай се прилага съответно спрямо поименните налични ценни книжа.” книжа.” 3. В ал. 4 се създават изречения четвърто и пето: „Когато изпълнението се извършва въз основа на решение за обезсилване на ценните книжа, купувачът се легитимира пред дружеството и пред трети лица с влязлото в сила постановление за възлагане. Въз основа на влязлото в сила постановление постановление за възлагане купувачът може да поиска от управителните органи на дружеството да му бъде издаден дубликат на ценните книжа.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, госпожо Александрова. Имате думата за изказвания.

Заповядайте, Предложението е оттеглено. Комисията предлага да се създаде нов § 67: „§ 67. Създава се чл. 517а: „Изпълнение върху обособена част от предприятие Чл. 517а. По искане на взискателя изпълнението може да бъде насочено и върху обособена част от предприятие по смисъла на § 1а

Заповядайте, господин Зарков.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 да не се допуска изпълнение върху имоти, вещи и вземания – публична държавна или общинска собственост. Извън техническата част на дебата, който се проведе, все пак аз ще Ви помоля за Вашата подкрепа по тези текстове, тъй като знаете честите случаи, които има, и голямото обществено напрежение, което се предизвиква от възбрани или запори върху подобни публични или държавни собствености, особено, когато става дума за цели общини, които се оказват със запорирани сметки от частния съдебен изпълнител. Има достатъчно начини, по които да се удовлетворят легитимните интереси на взискателите и без тази мярка. Затова Ви моля все пак да подкрепим

Няма реплики към изказването на господин Зарков. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване

вариант I, неподкрепено от Комисията. Гласували 115 народни представители: за 33, против 48, въздържали се 34. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на вариант II – също неподкрепен от Комисията.

Предложението за вариант II не е прието. И сега подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя варианти I и II и предлага § 63 да бъде отхвърлен. Гласували

Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване.

Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 67 и предлага да бъде отхвърлен.

вариант I и II и предлага следната редакция на § 68, който става § 71: „§ 71. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието издава наредбата по чл. 450а,

Гласували 90 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 18. Предложението е прието.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 74: „§ 74. „§ 72. (1) В 18-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерството на правосъдието създава онлайн платформата за електронни публични търгове. (2) В 12-месечен срок от влизането в сила министърът на правосъдието издава

Публичните продажби, обявени до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред. В случаите, когато публичните продажби бъдат обявени за нестанали, новата начална цена се определя по реда на този закон.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 74: „§ 74. Висящите производства по касационни жалби, подадени до

Параграф 73 – текст на вносител, вариант І и вариант ІІ по отношение на т. 5. След това имаме предложение от народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 4, а по т. 2 и 3 е оттеглено. Предложение от народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението по т. 3, а по т. 1 и 2 е оттеглено. Предложение от народните представители народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 1 и т. 4, буква Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за т. 7. Комисията не подкрепя текста на вносителя за т. 2, т. 3, т. 4, буква „б“, т. 5, вариант І и ІІ, т. 6 и т. 8.

„(5) Частният съдебен изпълнител може да връчва всякакви покани, съобщения и отговори във връзка с гражданско-правни отношения, а по разпореждане на съда – съобщения и призовки по граждански дела.“

се създава т. 5: „5. лишаване от правоспособност завинаги“; б) създава се ал. 3: „(3) Наказанието по ал. 1, т. 5 може да се наложи на частен съдебен изпълнител,

1, т. 4.“ 3. Член 81 се изменя така: „Освобождаване от авансови такси Чл. 81. Дължимите авансови такси по изпълнението на вземания за издръжка, на работник по трудово правоотношение, за предаване на дете, както както и при възлагане на публични държавни и общински вземания за събиране по чл. 2, ал. 2 и 3, не се внасят от взискателя, а се събират от длъжника.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Безспорно тези текстове в ГПК бяха едни от най-очакваните, защото повече от 10 години се правеше опит съдебните изпълнители да бъдат овладени, да бъдат дисциплинирани и да бъдат респектирани по силата на Закона, за да се престане с техните пълни беззакония. Трябва ясно да си кажем, че въпреки тези поправки –санкциите, които се предвиждат, това няма да стане.

институтът на частните съдебни изпълнители е анахронизъм в българското право, така както то е сложено, както са неговите основни начала и принципи.

тя още не е изоставена, от време на време се споменава, за приватизиране и на затворната дейност, на изпълнението на наказанията. Слава Богу, тя не мина, защото щяхме да бъдем изправени пред много по-тежки проблеми. Не може процесът, който е състезателен, на който изпълнението е продължение, да бъде даван в частни ръце и да бъде осъществяван от фигури, от лица, които наподобяват стопански субекти. По тази причина винаги ще има беззаконие, защото тук се гони печалба, гони се стопански ефект. Дейност, която е типична, класическа за държавата – изпълнението на наказанието, е хвърлена на частници. Тя на практика е приватизирана. Никога със санкции няма да бъдат спрени стопански субекти да се стремят и да осъществяват основната своя цел печалбата. От тази гледна точка ние от „Атака“ от много години сме правили предложения за ликвидиране на института на частните съдебни изпълнители. Законът познава и другия институт – на държавните съдебни изпълнители. Тяхната фигура трябва да бъде изпълнена със съдържание в бъдеще, да се помисли за това. Аз предупреждавам, алармирам, че проблема не сме го решили – гражданите ще продължат да страдат. Тук юристите много добре разбират за какво става дума. Рискувам да привлека бурите, негодуванието на частните съдебни изпълнители, които са мощно лоби – трябва да си дадем сметка и за това. Отначало намеренията по отношение на тях бяха много по-радикални, накрая нашата позиция омекна и се стигна до това, което известно време ще битува, ще съществува като решение, но то няма да изпълни своята историческа роля. Ще Ви напомня, че някога съдебно-изпълнителската институция беше наричана „съдии и изпълнители“ – това не беше случайно. Хората, които осъществяваха тази функция, бяха съдии съдии –продължение на състезателния процес, на исковото производство в другата му, втората му фаза. Тя е изпълнителната фаза. Не може едната фаза да се осъществява на принципа на състезателността, на принципа на държавната опека, принуда във всяко едно отношение и след завършващата – съдебното решение или присъдата, да се хвърли във фаза, която е съвсем различна по характер, по смисъл, по значение и има друг генезис, други корени, друго значение, друг смисъл. Завършвам с думите – много скоро пак ще бъдем изправени пред проблема, да не си въобразяваме, че сме го решили. Хвърляме малко пепел в очите на обществото, че правим нещо, но това не е краят на проблема. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: И аз Ви благодаря, господин Шопов. Реплики към изказването на господин Шопов има ли? Няма. Други изказвания има ли? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване

Гласували 133 народни представители: за 95, против 35, въздържали се 3. Предложението е прието.

Благодаря, уважаеми господин Председател. С тези предложения по § 75 е направен един, за съжаление, неуспешен опит да се намери сравнително лесно разрешаване на доста тежък и комплициран проблем. Това е проблемът с така наречения „вечен длъжник“. Така предложените обаче текстове на практика нито ще решат проблема, а напротив – ще го задълбочат. Крайно време е, уважаеми народни представители, да приемем и изпълним европейските изисквания

Тук така предложеният ни вариант, който, слава Богу, на Комисия не беше подкрепен – нито единият, нито другият вариант, и аз призовавам народните представители да подкрепят в в гласуването си Комисията, а именно тези два параграфа да бъдат отхвърлени. На практика тук се говори единствено и само за физически лица и за необезпечени вземания. Ами, кое вземане, досежно вземанията на банките, не е обезпечено? На 100% те са винаги обезпечени със залог, с ипотека или по други способи – чрез поръчители и така нататък, така че това на практика е, образно казано, дупка в морето. Нищо не може да се направи по този текст, дори той да беше приет. Затова може би банките, когато

Там, между другото, около пет години са обсъждали този проблем, за да намерят неговото трайно и знаково знаково решение. Тук в България от доста време го обсъждаме като проблем. Правим някакви опити, очевидно несполучливи, а и мисля, че е крайно време да предприемем стъпка в тази посока.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Колега Попов, текстовете не бяха подкрепени не заради възраженията на опозицията, която ние ценим и уважаваме, и не заради Вашето твърдение, че е необходим Закон за частния фалит. Текстовете не бяха подкрепени, защото не получиха подкрепа в Научно-теоретичната конференция, на която разчитахме да получим в голяма степен подкрепа и от доктрината, и от съдебната практика. Решихме да уважим съображенията, че десет години са кратък срок при настоящата скорост на правосъдието и това може да доведе до изкушение от длъжниците да се укриват дълго и продължително. Остро искам да възразя срещу Вашето твърдение, че Законът за фалита на частните лица би бил решение. Аз моля да не лъжете избирателите си! Моля да бъдете искрени, директни и откровени! този Закон ще се създаде робия в държавата. Обяснете това на Вашите избиратели със социална нагласа и не ги заблуждавайте, че това е решение. Тук ние ще се придържаме ще се придържаме към предложението, което учените и съдиите направиха, тоест да търсим трети разумен вариант. Да търсим съществуваща възможност, която и сега има в ГПК и би могла да се развие. Да дадем възможност на длъжника, който се чувства притиснат, да се освободи от този натиск, отивайки при районния съдия, декларирайки, обявявайки цялото имущество и ограничавайки отговорността си до това. Това е един хубав институт. Има го и в сега действащия Граждански процесуален кодекс. За съжаление, не се използва. Свръх длъжниците ми пишат от Лондон и ми държат сметка защо нямало да се приеме този Закон? ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Има ли други реплики? Няма. Господин Попов, заповядайте за дуплика. Благодаря, уважаеми господин Председател. Аз се радвам, че моите доводи и доводите на колегите, които изказахме, на практика съвпадат с тези на научната общност по отношение на Гражданския процесуален кодекс и на текстовете, които сте предложили. Относно Закона за фалит на физическите лица, категорично възразявам по отношение на Вашата реплика и твърдения, че лъжем хората. Не виждам в Германия, както споменах, да има робия, както Вие се изказахте. Много е важно какво ще пише в този Закон, уважаеми господин Кирилов, и той следва да бъде приет. Пример Ви давам – в Германия са разрешили подобен казус много елементарно и просто, разбира се, в съответствие с цялото законодателство. Там, след като физическо лице обяви фалит, две години или една година, това вече е въпрос на разсъждения, на теория, на проучвания, на анализи, срещу това лице не може да се образуват изпълнителни дела, да се наложат запори, възбрани върху неговото имущество. Това му дава глътка въздух, да може впоследствие да върне заемите и кредитите към кредиторите си. Ето, това е. Това само го давам като пример. Разбира се, той трябва да бъде анализиран, трябва да бъде много добре разработен и да съответства с цялото българско законодателство. Казвам това, защото Вие отново се опитвате да търсите лесен способ за решаване на този проблем, а такъв очевидно няма – не са направени необходимите анализи. Първата Първата стъпка, която следва да направим, защото доста дълго време не сме я предприели, е да направим тези анализи и да видим как най-добре ще можем да имплицираме така наречения „Закон за фалита на физическите лица“ в българското законодателство. И моля, не въвеждайте Вие в заблуждение залата, а и уважаемите зрители, българските граждани, че става въпрос за робия. В никакъв случай, защото сега вечният длъжник на практика се превръща в роб

няма да бъде подкрепен. Тоест ще се подкрепи предложението на Правната комисия да бъде отхвърлен този текст. Някак си колегите отляво повдигнаха темата за фалита на физически лица. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, през 2013 г. от тази зала колеги от БСП говореха, че са разработили и ще внесат Законопроект за фалит на физически лица. Това не се случи. През 2014 г. отново повтаряха в тази зала, че те са готови и ще внесат Законопроект за фалит на физически лица. Също не се случи. И сега наново да почваме да говорим как, видите ли, трябва да се внася германският опит, не знам какъв опит. Това тогава не се случи, защото трябваше да се отговори на елементарния въпрос: а кой ще плаща на синдиците, които ще проверят дали

оценка. Дебатът започва да добива някакъв друг смисъл – за нещо, което някой е говорил, не го е направил, продължава да говори. Е, типично е за колегите от БСП, но да не политизираме дебата. Възползвам се от възможността да предложа, след като беше заявено, че ще се подкрепи решението на Правната комисия за отхвърляне на текстовете, моля да подложите на гласуване за прекратяване на дебатите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище? Заповядайте, господин Зарков.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 Това, че няма да приемем тези текстове, не значи, че проблемът ще изчезне. Проблемът за хората, които са сринати под дълговете, съществува. Неслучайно и председателят на Правната комисия, и всички ние най-вероятно сме получили по пощите си съобщения с въпросителни: „Защо приемате този текст? Защо го отхвърляте? Ако го отхвърлите, какво ще направите?“ Процедурата по несъстоятелност, по аналогия за юридическите лица, е процедура, която трябва да подпомогне този, който е в затруднение. Затова си заслужава да водим този дебат. Това, че сме споменавали, че имаме различни идеи, разработки през годините, мисля и вярвам, че и други партии имат, е съвсем нормално. Спомена се тук, че в Германия този този процес е отнел няколко години. Той не е лесен. Естествено, че има вътре интересите на синдиците и един куп проблеми. Неслучайно процедурата по несъстоятелност и в Търговския закон е една от най-сложните. Това, че не е лесен, не ни дава право да го неглижираме. Спомнете си, на първо четене от тази трибуна беше заявено, че едва ли не текстът, който предлагаме, приемем ли го, ще го направим революция, тъй като е поставян много пъти на дебат в тази зала. Този път няма да го приемем. Добре, няма да го приемем, но нека да дадем началото на един разговор, който да реши наболелия проблем за свръхзадлъжнялостта на физическите лица. Това е обратното ми

Гласували 132 народни представители: за 83, против 27, въздържали се 22. Дебатите по тази точка са прекратени.

Гласували 131 народни представители: за 114, против 5, въздържали се 12. Предложението е прието. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предложение от народния представител Данаил Кирилов, относно създаване на нов параграф в Закона за енергетиката. Комисията не подкрепя предложението.

специфично е производството, което се предлага, но трябва да се прецизира. Това е вид рекламационно производство по отношение на потребителите във ВиК услугите и електроснабдяването.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 77, 78 и 79 със съдържание съгласно доклада на Комисията. Благодаря,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Използвам последния параграф, за да изкажа благодарност на председателя на Правната комисия – колегата Данаил Кирилов, на членовете на Комисията от управляващото мнозинство и от опозицията, да не ги изреждам всички – колегата Милков, колегата Зарков, Анна Александрова, Йорданка Фикирлийска, които стояха до късните часове, в които заседава Правната комисия. Благодаря на националния омбудсман, на представителите на Върховния касационен съд, на Камарата на частните съдебни изпълнители и на референтите и експертите към Правната комисия, без които този

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Омбудсман! Аз благодаря на колегите от „Обединени патриоти“, лично и специално на колегата Митев – заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Благодаря на всички, които участваха в тази работа. Тя беше дълга, сложна, силно противоречива, с много ясно отразени сблъсъци между тези идеи и интереси. Въпреки многото време, което заложихме в тази работа, смятам, че дискусията беше внимателна, обоснована, без излишни емоции и без нападки. Надявам се да сме стигнали до работещи решения. Това предстои да се провери от практиката. Също така искам да благодаря на учените, които взеха участие в научната конференция, на съдиите, които споделиха опит – безценен бих казал, в тяхната работа, макар да не бяхме съгласни с всички тези, които изразяваха. Позволявам си също да кажа, че един от тези участници, които бяха полезни, в момента е обект – субект на атака. В момента той се защитава и аз искам да изразя моята подкрепа към неговата работа, която той свърши по ГПК, и да му пожелая успех във всички битки. Искам да благодаря и на омбудсмана. Знам за колко много неща съм виновен. Знам какви щети и вреди съм причинил, но въпреки всичко мисля, че имахме добро взаимодействие и че това взаимодействие беше в полза на правото. За да не прекалявам, господин Председателю, имаме още две гласувания. Аз съм убеден, че омбудсманът ще има възможност да вземе становище по това. Благодаря на колегата Александрова, благодаря на четиримата заместник-председатели на Комисията по правни въпроси и на всички колеги-членове, и на всички Вас за подкрепата или неподкрепата на конкретни правни решения. Благодаря Ви.

И от името на депутатите от „БСП за България“, участвали в работата на Правната комисия, искам да изразя благодарност за търпението и организацията на председателя на Правната комисия и на неговия екип, както и за цялостната работа в тази Комисия. (Ръкопляскания.) Мисля, че това е едно от смислените неща, които този парламент направи. То показа, че може да се съдейства законопроект, внесен от различни сили, намери намери своето място и в крайна сметка беше приет. Инициативата за всичко това дойде от омбудсмана на Републиката, на която също дължим своята благодарност. Сега остава да видим дали и как тези текстове ще проработят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

благодаря Ви за това, че застанахте на страната на Вашите избиратели по една тема, която е изключително болезнена за тях. Знам, че не беше лесно, не беше лесно и да се удържи на натиска на частните съдебни изпълнители, но това беше тест за този парламент, защото аз водя тази битка от пет години. Внасяла съм този проект в три парламента. Това е първият парламент, който се реши на важната стъпка да ограничи свръхправомощията на частните съдебни изпълнители. Благодаря на всички парламентарни групи, благодаря специално на Правната комисия за десетките часове, които употреби, за да стигне до този резултат, благодаря персонално и на председателя на Правната комисия – господин Кирилов, защото аз съм реалист. Ако той се беше запънал, приемането на Законопроекта щеше да се стане още по-бавно, по-трудно и някъде по-далеч във времето. Той Той го направи от сърце и с желание да помогне на гражданите, които страдат от тормоза на частните съдебни изпълнители. Още две изречения. Приемам скептицизма, който който прозвуча от тази част на пленарната зала (сочи дясната част). Аз също се ангажирам през следващите шест месеца да следя зорко как се прилагат новоприетите текстове – дали дават своя ефект. Имам непрекъсната обратна връзка с гражданите. Сигурна съм, че и Вие имате такава, и ако се окаже, че частните съдебни изпълнители са намери пролуки между приетите текстове, се ангажирам отново да настоявам за Вашето внимание за промени в Гражданския процесуален кодекс. За сега резултатът е добър. Пет от шест важни каузи намериха своето решение. Шестата кауза, която се отнася до ограничаване на свръхпривилегиите на банките, не е свалена от нашето внимание. Напротив, буквално от утре, както се договорихме с юристите от „Патриотичния фронт“, започваме работа по изработването на текстове, които да дадат възможност на гражданите да проверяват верността на сметките, които банките претендират срещу тях. Признавам си, че и текстовете, които аз бях предложила не бяха достатъчно прецизни. Те щяха да натоварят допълнително гражданите, както подчертах и по време на дебата. Най-доброто предложение беше на партия „Воля“, но то не беше подкрепено в залата. Ние ще направим един добър вариант, който, надявам се, отново с консенсус да бъде приет от този парламент. Още веднъж благодаря! Пожелавам Ви да работите неуморно по всички каузи, които са важни за Вашите избиратели, които са справедливи и даже когато е трудно да не се отказвате, както не се отказахме ние в тази важна битка! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Омбудсман. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложението на Комисията за § 76 по вносител. Гласували

442а с три алинеи. С оглед дебатите и с оглед обстоятелството, че това беше последният текст, гласуван на финала на второто четене в Правната комисия и беше гласуван, без да бъде видян, тоест беше гласуван по устно изложение, се налага неговото редактиране. Бях предложил отпадането на ал. 2 и 3. Омбудсманът възрази срещу отпадането на ал. 2 и 3. Поиска прекъсване, за да може да се проведат допълнителни обсъждания и консултации. Към настоящия момент смятам, че всички, които участваха в

наименование „Съразмерност“ Алинея 1: „Наложените от съдебния изпълнител обезпечителни мерки и предприетите изпълнителни способи трябва да са съразмерни с размера на задължението, като отчитат всички данни и обстоятелства по делото, процесуалното поведение на длъжника и възможността вземането да остане неудовлетворено“. Моля да забележите финала накрая – „и възможността вземането да остане неудовлетворено“. Вместо ал. 2 и ал. 3, които виждате в доклада, предложението е за ал. 2 следното съдържание: Алинея 2: „По възражение на длъжника и при установяване на несъразмерност съдебният изпълнител вдига съответните обезпечителни мерки.“

Няма. Гласуваме първо отпадането на ал. 2 и 3 от предложения от Комисията текст. Гласували

Преминаваме към гласуване на предложенията, направени от парламентарната трибуна за допълване на ал. 1, както Ви беше представено и след това за създаване на ал. 2 със съответното съдържание, както Ви беше представено от парламентарната трибуна от народния представител Данаил Кирилов. Гласували

приети. Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 41, както Ви е предложено по доклада и с измененията, които бяха току-що приети от пленарната зала. Гласуваме новия § 41 по доклада на Комисията с измененията, които сега бяха приети в залата.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание предлагам срокът за предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители, да бъде удължен с две седмици. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Има ли обратно становище? Не виждам. Гласуваме направеното предложение.

1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На Вашето внимание представям „ДОКЛАД на Комисията по икономическа политика и туризъм относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, № 702-01-17, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2017 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне отнасяне или наказание. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър; Христо Атанасов – директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“;

за издаване на разрешения за предоставяне на брокерски услуги, транзит и техническа помощ на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Въвеждането на общи разрешения за износ и за предоставяне на брокерски услуги цели ограничаване на административната тежест за заявителите, като компетентните органи имат право да издадат общо разрешение. Във връзка с Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. в Законопроекта е предвидено отпадане на изискването за предоставяне от заявителя на определени справки или актове, които се издават от други държавни органи, тъй като тяхното изискване и издаване ще става по служебен ред. Към Законопроекта са приложени изискващите се по чл. 76, ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.

(ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета(ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, заведен в Деловодството на Народното събрание под № 702-01-17, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2017 г. Гласували

храните ще бъде представен от народния представител Димитър Гечев. Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: № 754-01-52, внесен от народния представител Йордан Апостолов и група народни представители на 5 септември 2017 г.; г.; № 754-01-61, внесен от народния представител Драгомир Стойнев и група народни представители на 21 септември 2017 г., и № 754-01-63, внесен от народния представител Запрян Янков и група народни представители на 27 септември 2017 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 4 октомври 2017 г., на което бяха обсъдени трите цитирани законопроекта. В работата на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева – заместник-министър, Лилия Стоянова – началник отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“, и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“. Присъстваха и представители на неправителствени и браншови организации. Законопроект № 754-01-52 беше представен от народния представител Йордан Апостолов. Със Законопроекта се въвежда изискването договорите за наем да се сключват от собственици или съсобственици на имоти, или от упълномощено от тях лице, като отношенията между съсобствениците ще се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. По отношение на съсобствените имоти е предложен и втори вариант, при който е поставено условие съсобственикът или съсобствениците, които сключват договора или упълномощават някого да сключи такъв, да притежават повече от 25 на сто от дяловете в съсобствеността. Пренаемане на земеделска земя ще се допуска, когато това е изрично уговорено в договора, като наемателят ще е длъжен незабавно писмено да уведоми наемодателя. При заверяването на подписите на страните по сключени договори за наем и за аренда, нотариусите ще проверяват доколко наемодателят, съответно арендодателят, отговарят на новите изисквания. Предвижда се при вписване на договорите за наем и аренда на земеделски земи да се представят скици, като редът и условията за тяхната регистрация в общинската служба по земеделие ще бъдат определени от министъра на земеделието, храните и горите. Въвежда се фиксирана такса за вписване на договорите за повече от една година. Въвежда се забрана общинските служби по земеделие да регистрират договори за наем, аренда и съвместна обработка обработка на земеделски земи, когато са сключени от несобственици, както и когато констатират, че са налични повече от един различни договора. Въвежда се изискване, когато в службата по вписванията има вписани договори за наем, които не са сключени от собствениците или от упълномощени от тях лица, собствениците собствениците да потвърдят тези договори в службата по вписванията в едномесечен срок. Това ще става с писмена декларация, която е с нотариална заверка на подписа. Липсата на декларация ще води до служебното заличаване на вписването вписването от съдията по вписванията, съответно на регистрацията от органа по поземлената собственост. За едногодишните договори за наем декларацията ще се подава до общинската служба по земеделие. Новите правила ще се прилагат за стопанската 2017 – 2018 г. В тази връзка е предвидено да се прекратят неприключилите съдебни производства по обжалване на отказите на общинските служби по земеделие да регистрират договори за имоти, сключени от лица, които не са собственици, съсобственици или упълномощени от тях лица. В Закона за арендата в земеделието се предлагат аналогични промени по отношение на обхвата на проверката, извършвана от нотариусите при сключването на договори и изискването за предоставяне на скица при вписването на договорите за аренда на земеделска земя. В Комисията по Законопроекта са постъпили становища от Националната асоциация на зърнопроизводителите, от Българската асоциацията на съдиите по вписванията и от Българска асоциация на собствениците на земеделски земи с коментари и конкретни предложения. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя по принцип Законопроекта, като прави бележки по голяма част от текстовете. Законопроект № 754-01-61 беше представен от народния представител Светла Бъчварова. С него се предлага създаването на нарочен регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи, който да се води от общинските служби по земеделие. ще имат задължение своевременно да заявяват настъпилите промени. При несъответствие между собствениците, вписани в представените от ползвателите договори и наличната в регистъра информация за тях, общинската служба ще бъде задължена да уведоми страните по договора. Отпада необходимостта от заявяване на начина на трайно ползване на имотите. Отпада текстът, регламентиращ, че при представяне на два и повече невписани в службата по вписванията договора за един и същ имот, регистрация се извършва на договора, посочен от собственикът в подадената декларация. Отпада и изискването за наличието на изрично писмено споразумение между страните при продължаване срока на невписани договори. Предлага се ежегодно до 5 август общинските служби по земеделие да подготвят систематизирана информация за земеделските земи в техните землища за предстоящата за предстоящата стопанска година и да осигурят нейната публичност. Събраната информация ще се изпраща на комисията, ръководеща сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване между собствениците и/или ползвателите, вписани в регистъра. В Закона за арендата в земеделието се предлага при вписване на арендните договори задължително да се изисква скица на имотите. Арендаторите, които вече са вписали своите договори, следва да представят скиците в службите по вписвания в тримесечен срок. В Комисията е постъпило становище по Законопроекта на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Министерството на земеделието, храните и горите не подкрепя законопроекта и обръща внимание, че цялата информация е налична в съществуващите регистри като общинските служби по земеделие предоставят данните за регистрираните договори, заявления заявления и декларации на собствениците и ползвателите на земеделските земи. Законопроект № 754-01-63 беше представен от народния представител Запрян Янков. С него се предлага договори за наем да могат да се сключват от собственик, от съсобственик или съсобственици, или от упълномощено от тях лице, както и от лице, получило от собственика или от упълномощеното лице право да ползва или да управлява земите. Упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка на съдържанието и подписите на страните. Отношенията между съсобствениците ще се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. Предвидено е земята да може да бъде пренаемана, ако е уговорено в договора, като наемателят ще е длъжен в тридневен срок да уведоми писмено наемодателя и общинската служба по земеделие. Договорите със срок за повече от една година ще се сключват с нотариална заверка на съдържанието и на подписите на страните. В общинската служба по земеделие ще се регистрират само договори за наем, отговарящи на новите изисквания. При предоставянето за регистриране на повече от един договор за един имот, ще се регистрира договорът, вписан в службата по вписванията с най-ранна дата. Тези изисквания ще се прилагат от стопанската 2017 – 2018 г. Конкретните правила за регистрация на договорите ще бъдат утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите. За да се запази регистрацията на вече сключените договори, те следва да бъдат потвърдени от собственика или съсобствениците с декларация, подадена в общинската служба по земеделие.

От легалната дефиниция на понятието „Пасищни селскостопански животни“ отпадат конете. В Закона за арендата в земеделието се предлагат аналогични промени по отношение на сключването на договори за аренда, проверката от страна на нотариусите за спазване на новите изисквания и преарендуването на имотите. Закона за кадастъра и имотния регистър се предлага Агенцията по геодезия, картография и кадастър да предоставя документите, необходими за нуждите на общинските служби по земеделие, чрез отдалечен достъп до информационната си система. В Закона за кооперациите е предвидено предоставените от членовете на кооперацията договори за съвместно обработване да подлежат на нотариална заверка и вписване. В Комисията е постъпило становище на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Постъпило е и становище на Националното сдружение на общините, което подкрепя законопроекта, като прави конкретни предложения. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта. В последвалата дискусия по трите законопроекта от парламентарната група на „Воля“ заявиха, че няма да подкрепят законопроекта, внесен от народния представител Запрян Янков и група народни представители. От парламентарната група на ГЕРБ отбелязаха, че против изискването за предоставяне на скици при вписване на договорите за наем и аренда на земеделски земи, предвидено в законопроектите на народния представител Йордан Апостолов и група народни представители и на народния представител Драгомир Стойнев и група народни представители, тъй като скицата не представлява документ за собственост. Според тях, представянето на документ за правно за правно основание, нотариалната заверка на подписите и съдържанието на договора и изискването договори да се сключват само от определен кръг лица е достатъчна гаранция против злоупотреби. Освен това от ГЕРБ се обявиха против създаването на нов регистър на собствениците и ползвателите, тъй като цялата информация вече е налична в съществуващите регистри. От парламентарната група ДПС заявиха готовност да подкрепят и трите законопроекта, но изразиха несъгласие с предложението с предложението за намаляване на процента, плащан с компенсаторни инструменти при търгове за земеделски земи от държавния поземлен фонд. Изразиха несъгласие и с отпадането на конете от понятието „Пасищни селскостопански животни“. От Асоциацията на земеделските производителите, от Националния съюз на говедовъдите в България и Националната асоциация на зърнопроизводителите се обявиха категорично против въвеждането на минимален процент собственост при сключването на договори за наем, предложен като вариант в законопроекта на народния представител Йордан Апостолов и група народни представители. Според тях проблемът със сключените от несобственици договори за „белите петна“ е породен от въведения в Закона за арендата текст, предвиждащ, че за да могат да сключват договори за аренда, собствениците следва да притежават повече от 50% от имотите. От браншовите организации бяха против предоставянето на скици при вписване на договорите за наем и аренда на земеделски земи и против създаването на допълнителен регистър. заключение заявиха, че предложените промени ще доведат до голямо увеличаване на административната тежест за земеделските производители, без да спомогнат за разрешаване на проблемите. От Националния съюз на земеделските кооперации в България се съгласиха с аргументите на останалите представители на браншовите организации и в допълнение заявиха, че са категорично против договори за съвместно обработване да подлежат на нотариална заверка. От Българската асоциацията на съдиите по вписванията отбелязаха, че единствено за нотариусите се въвежда задължение да проверяват документите за собственост. Обърнаха внимание, че липсва срок за вписването, както и че не е предвидено съдиите по вписванията, които разполагат с най-актуалната информация за сделките с недвижими имоти и техните тежести, да извършват проверка на собствеността. Съответно няма никаква гаранция, че към момента на вписване на договора собствеността е останала същата. След проведените След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните: 1. С 19 гласа “за”, без “против” и 1 глас “въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-52, внесен от народния представител Йордан Апостолов и група народни представители на 5 септември 2017 г. 2. С 9 гласа “за”, без “против” 11 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-61, внесен от народния представител Драгомир Стойнев и група народни представители на 21 септември 2017 г. С 11 гласа “за”, 1 глас “против” и 8 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона